въпросите към Вас. Благодаря за участието Ви в контрола. Сега преминаваме към въпросите към Теменужка Петкова – министър на енергетиката. Тя ще отговори на въпрос от народния представител Красимир Янков относно недопускане съкращаване на специалисти в ТЕЦ „Варна”. Уважаеми господин Председател, колеги народни представители! Уважаема

може би трябва да го доразвием – за недопускане съкращаване на специалисти в ТЕЦ „Варна” – тези 85, които са останали, и тези, които са регистрирани на трудовата борса. ТЕЦ „Варна” беше втората по големина топлоелектрическа централа в България и на Балканския полуостров с обща инсталирана мощност 1260 мегавата – 6 блока по 210 В централата към момента, към който съм задал въпроса, работят над 300 души, отделно са ангажирани над 700 служители от външни обслужващи фирми. Основната пречка централата да продължи да работи след 31 декември 2014 г. е липсата на сероочистващи инсталации. Висококвалифицирани енергетици протестираха и очакваха намесата на управляващите сектора, за да не загубят работните си места. Конкретният въпрос към Вас: какво предприема държавата в лицето на Министерството на енергетиката, за да продължи работа ТЕЦ „Варна” като важна производствена мощност в енергийната система? Какви мерки ще предприемете за създаване на възможност за разкриване на нови работни места, а не да се съкращават и да остават специалисти без работа? В интерес на истината по Ваше изявление в момента работещите в централата са 85 и има готовност за аварийното й включване. Излезе Излезе информация, че е продължила и работата на централата след 1 януари, но към Вас въпросът е: какво ще направите по отношение на сектора, за да не губим висококвалифицирани специалисти? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Янков. Госпожо Министър, заповядайте за отговор.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 Министерството на енергетиката положи сериозни усилия за разрешаване на този казус. Проведени бяха серия от срещи с ЧЕЗ, включително и на най-високо ниво – с ръководството на компанията, с настояване и апел към ЧЕЗ за полагане на максимални усилия за спасяването на ТЕЦ „Варна”. Но както добре знаете, тук говорим за едно изцяло частно дружество, в което държавата на практика няма никакво участие и не би могла с някакви механизми да контролира процесите в това дружество по отношение на вземането на определени управленски решения. ТЕЦ „Варна”, да припомним, беше приватизирана в края на 2006 г. и в приватизационния договор за купувача ЧЕЗ по отношение на тези задължения, свързани със спазване на екологичното законодателство, е предвидено задължение да предвидено задължение да извърши всички зависещи от него действия с цел дружеството да приведе дейността си в съответствие с Директива 2001/80 на Европейския съюз за големи горивни инсталации до края на 2014 г. Но за неизпълнението на това задължение липсва съответната санкционираща клауза в този приватизационен договор. Факт е, че тази, така да кажем, недотам изгодна сделка се е случила и е минала през съгласуване и с тогавашното Министерство на икономиката и енергетиката на страната, но следва да споменем и това, че след като в този приватизационен договор няма предвидена санкция за неизпълнението на практика на това задължение, купувачът ЧЕЗ практически е изпълнявал ангажиментите си към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, тъй като централата през последните седем години е била на разположение за енергийната система, нямало е демонтирано основно оборудване, нито е разпродадена. Поддържан е и необходимият за експлоатацията персонал, като всяка година е изключван по един неприведен в съответствие с екологичните норми енергиен блок. Изключение правят единствено първите три инсталирани блока, които са получили през 2009 г. разрешение от Европейската комисия за ползване на допълнителна дерогация с ограничение за работа не повече от 700 часа на година до 2015 Така с изтичането на 2014 г. се стигна до пълното спиране на ТЕЦ „Варна”, придружено и от съкращаване на съответния брой обслужващ персонал. Понастоящем в ТЕЦ „Варна” са останали на работа, както и Вие правилно отбелязахте, 85 души за поддръжка на блокове номер четири до шест и в готовност за евентуален пуск при възникнала извънредна необходимост. Какво направи българското правителство за последните два месеца? Трябва да отбележа, че българското правителство положи максимални усилия да осигури продължаване на работата на централата, тъй като Вие знаете, че ТЕЦ „Варна” е включен в критичната инфраструктура на страната и е изключително важен за нашата енергийна структура и сигурност. По този повод имахме активна комуникация със заместник-председателя на Европейската комисия господин Шефчович. Отправихме официално писмо с молба да бъде преразгледано състоянието на ТЕЦ „Варна” и да бъде дадена дерогация по отношение на работата на VІ блок и на сгуроотвала. Получихме отговор от Европейската комисия, но за съжаление в него се казва, че не е налице основание към този момент да се прави компромис с екологичното законодателство и блоковете. Така или иначе ТЕЦ-ът трябва да бъде спрян, след като не отговаря на екологичното законодателство. Но беше обърнато внимание, в случай че се стигне до критична ситуация – тъй като в нашето писмо това и споменахме, че ТЕЦ-ът е в критичната инфраструктура на страната и за нас е изключително важно той да работи – в писмото беше споменато: в случай че настъпи такава критична ситуация и ние се обърнем отново към Комисията, те са склонни да преразгледат своето решение. решение. Това са накратко действията, които предприехме. Продължаваме да водим активни преговори с ръководството на ЧЕЗ и да обмисляме вариант за търсене на някакви компромиси във връзка с централата, тъй като осъзнаваме колко важна е тя. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Министър. Господин Янков, заповядайте за реплика. Уважаеми господин Председател, колеги! Уважаема госпожо Министър, всъщност Вие не отговорихте на въпроса така, както го зададох. Аз очаквах във Вашия отговор да кажете какво се случва като приемственост по отношение на Вашата работа с работна група между Българския енергиен холдинг и ЧЕЗ като собственик на ТЕЦ „Варна” по отношение на варианти, обсъждани, за изграждане на сероочистващи инсталации. Може би в дупликата ще използвате възможността да кажете предвиждате ли, или само срещите, които правите с ръководството на ЧЕЗ, смятате, че са достатъчни? Всъщност в първите сто дни на управлението на това правителство за сектора, за който Вие отговаряте, ще трябва да впишем и спирането на термичната централа „Варна” като изключена и от енергийната система, и като резултат безработни висококвалифицирани енергетици. Моят въпрос към Вас е точно по отношение на хората. Хората, госпожо Министър! Тези, които имат опита и професионализма и могат да бъдат полезни! Хората – тези, които в момента са на трудовата борса, а утре ще бъдат без работа и без компенсации от държавата. Благодаря.

и наистина смятам, че те са най-важните в случая. Важна е, разбира се, и централата, тъй като, както вече имах възможност да спомена, тя е включена в критичната инфраструктура на страната. Но, за съжаление, както и от моя отговор стана ясно, за хората някой не е помислил, когато е приватизирано дружеството. Това е краят на 2006 г. Не знам дали е случайно или не, но в приватизационния договор липсва санкционираща клауза, в случай че купувачът честно изпълни своя ангажимент. Ние, господин Янков, направихме следното. Както споменах, това е изцяло частно дружество. Но тъй като става въпрос за хората и за много важен елемент от енергийната структура на страната, ние направихме съвместна работна група с ЧЕЗ. Колеги от Министерството на енергетиката и от Българския енергиен холдинг работят съвместно с колегите от ЧЕЗ, тъй като имахме готовност, ако отговорът на Европейската комисия е положителен, веднага да се стартира процедура за доставка на въглища, та централата да започне да работи. Отговорът е отрицателен, защото собственикът на централата не е изпълнил своите ангажименти. Отрицателен е, защото не е спазено екологичното законодателство. Господин Янков, обсъждали сме варианти с колегите от ЧЕЗ. Вариантите са няколко. Ние не само се събираме и виждаме, но и говорим по конкретни техни предложения. Има два варианта, които са обсъждани и които ЧЕЗ предлага. Единият вариант е да се създаде съвместно чешко-българско дружество, което да управлява по някакъв начин централата. Вторият вариант е централата продадена. Към настоящия момент ние не можем да вземем подобно решение. Изчакваме. Трябва да анализираме ситуацията. Знаете, че такива решения не се вземат лесно.

Към Вас има и втори въпрос от народния представител Десислав Чуколов, но той е поискал отлагане. С това въпросите към Вас са изчерпани и Вашето камерно участие за днес приключва, за което Ви благодарим. Преминаваме към въпроси и питания към министъра на здравеопазването доктор Москов. Не го виждам обаче в залата. Обявявам 15 минути

Започваме с питане от народния представител Георги Недков Кючуков относно лечение на пациентите в онкологичните и хематологични клиники на Република България при състоянието „аутпейшънт”, тоест при незадължително постоянно пребиваване в болница. Заповядайте, господин Кючуков. Имате три минути да развиете своето питане. ГЕОРГИ КЮЧУКОВ (АБВ): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър!

последните 20 години в добрата производствена практика широко навлязоха биотехнологиите, които позволиха създаването на тъй наречените „таргетни молекули” – на продукти, които атакуват единствено злокачествените клетки при болни с хематологични и онкологични заболявания. В тази връзка, като се има предвид силното повишаване на сигурността на болните при химиотерапевтичните схеми, в целия свят тези схеми се изведоха на преден план при здравеопазването, тоест в доболничната помощ или в болничната помощ с минимален или никакъв болничен престой. Системата „аутпейшънт” представлява следното. Пациентът постъпва сутрин в съответното хематологично или онкологично заведение, правят му се всички необходими изследвания, повтарям – абсолютно всички изследвания, правят се вливанията или съответните схеми. наблюдение и вечерта той е свободен да преспи в дома си. С това се икономисват няколко неща. Първо, ненужен болничен престой. Второ, труд на медицински персонал, който е е ненужен за вечерта. Трето, стресът на самия пациент. Четвърто, рискът от поради срив на имунната им система. Това е залегнало и в стандартите по онкология и хематология, подписани от предишен министър на здравеопазването и публикувани в „Държавен вестник” – съответно през 2010 и

Известно ми е, господин Министър, че Вие не определяте правилата за действия на Касата, но Вие като гарант подписвате Националния рамков договор

питането на народния представител господин Кючуков. Господин Кючуков, в отговор на питането Ви за лечение на пациентите при състояние „аутпейшънт” ще кажа следното. Напълно подкрепям визията Ви за развитие на онкологичната и хематологичната помощ по отношение на извършването на дейности, които не изискват продължителен болничен престой. Бих желал да направя някои пояснения относно понятието „дневен стационар”. В Наредба № 30 от 15 юли 2010 г. за утвърждаване на медицинския стандарт, който Вие цитирахте – „Медицинска онкология”, не съществува понятието „дневен стационар”. Но има изисквания за дневно лечение. Това В Наредба № 8 от 23 март 2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт „клинична хематология” понятието „дневен стационар” съществува, въпреки липсата на законова дефиниция в Закона за лечебните заведения от 2010 г. Това понятие има исторически характер. Придобива гражданственост, поради което не се отъждествява от обществото с новите форми на аналогично клинично поведение, които са въведени с нормативни актове, които утвърждават основния пакет болнична помощ, които НЗОК заплаща. Това е Наредба № 40 от основния пакет от здравни дейности, гарантиран от НЗОК. В нея през 2012 г. е въведено понятието „по клинична процедура”, която следва да замести понятието „дневен стационар”, излязло от употреба в правния ни мир. № 40: „Клиничната процедура” е система от изисквания и указания за извършването на повтарящи се еднотипни медицински дейности, при които назначената терапевтична схема и състоянието на пациента не налагат престой в същото лечебно заведение – изпълнител на медицинска помощ, по-дълъг от 12 часа”. Това е разписано в понятието „клинична процедура”. За пациентите за всички онкологични заболявания са въведени три клинични процедури: за системно лекарствено лечение, за диспансерно наблюдение и за проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицел на перорална противотуморна или перорална химиотерапия. Същевременно обаче съществуват и клинични пътеки за болнична онкология и онкохематологични заболявания, които предвиждат по-дълъг болничен престой, тъй като има по-тежки случаи, които изискват активно наблюдение и лечение в болнични условия. Не трябва да забравяме и обстоятелството, че онкологичната и онкохематологичната помощ не са развити навсякъде и повечето пациенти се лекуват не в родните си места, не в местата, където живеят. Липсата на възможност за болнично лечение по клинична пътека за тези хора е непосилно. То е свързано с пътни, хотелски и други разходи. Ето защо въвеждането единствено и само на дневно стационарно лечение е целесъобразно от моя гледна точка поради изложените обстоятелства. Успоредно с дефинираните клинични процедури в Наредба № 40, медицинските стандарти въвеждат изисквания към структурите по медицинска онкология и клинична хематология за наличие на обособена част с легла за дневна система „противотуморна терапия” с краткосрочен престой до 12 часа. Тоест процесът на дневното стационарно лечение на практика е обвързан с изисквания за структурата, която го извършва. Друг е въпросът, че изискванията имат нужда от доразвиване, особено по отношение на осигуряване качеството на живот, на психосоциална подкрепа на болните и техните близки. Факт е, че базата на лечебните заведения, които осъществяват този вид медицинска дейност, се нуждае от качествена промяна, от хуманизация. Приемам твърдението Ви, че се наблюдава нарастване броя на леглата с онкологична насоченост от 1217 през 2013 г. спрямо 1103 за 2012 г., както и лечебните заведения, които оказват онкологична помощ. Тази констатация не следва да се прави обаче изолирано от данните за онкологичната заболеваемост и смъртност. Ще Ви цитирам данни за новооткритите случаи, които са показателни. През 2013 г. новооткритите случаи със злокачествени заболявания нарастват катастрофално – 461,9 на 100 хил., при 432 на 100 хил. през 2012 г. В абсолютна стойност – 33 хил. 555 човека повече,

целта е да се противодейства адекватно. Във връзка с въпроса Ви: какво бих направил като гарант на Националния рамков договор? Сега е моментът за реализация на мащабна промяна по отношение на инструментите на министъра на здравеопазването – Наредба № 40 и медицинските стандарти. За мен въпросът за хората с онкологични заболявания има нужда от радикална промяна във философията –качествен подход, като осигуряване както на качествено, така и на очовечаване на това лечение. Това е една от целите, които сме си поставили в концепцията на мнозинството за

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, ние всъщност казахме едно и също нещо, но направихме различни заключения в него. По принцип това, което казахте и за честотата, и за очовечаването, съм абсолютно съгласен с него. Не мога да се съглася обаче с препоръката Ви да се ползват медицинските процедури. Процедурата е само процедура, тя включва едно вливане и нищо повече. В така наречения „дневен стационар” се включва пълната гама от изследвания – ПЕТ – ПЕТ скенер, резонанс, скенер, лабораторни изследвания. Те няма как да бъдат покрити, не се покриват от съответната процедура. Ако тези болни минат по процедура, това значи, че те просто ще отидат, ще получат една система и ще си заминат, което категорично ще влоши качеството на лечение. За другото, също съм съгласен, но имам предвид, че има хора от различни места, които няма как да използват „дневен стационар”. Имам предвид, че все пак 30-40% от хората могат и искат да го използват. Смятам, че това трябва да бъде променено, а пък последното – най-глупаво ми се струва, мотивът на Касата, че това го нямало записано в Закона. Ами то няма записано в Закона и че всеки лабораторен или рентгенолог трябва да пише собственоръчно името си и да се подписва,

господин Москов. Въпрос от народния представител Антони Тренчев относно ограничение на износа на лекарствени продукти. Заповядайте, господин Тренчев, за Вашия въпрос. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! В „Държавен вестник”, бр. 18 от 2014 г. бяха обнародвани промени в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина във връзка с така наречения „паралелен износ на лекарствени продукти”. С новата Глава 9б бяха въведени ограничения на възможностите за паралелна търговия с аргументи за недопускане на недостиг на лекарства на българския пазар. Приетият закон бе върнат от президента за ново обсъждане с аргументи за нарушаване на Конституцията и на правото на Европейския съюз. Ветото обаче беше преодоляно от Народното събрание. Част от разпоредбите след това бяха оспорени пред Конституционния съд. В началото на 2014 г. Европейската комисия също образува процедура срещу България във връзка с предприетите законови промени, ограничаващи правилата за паралелния износ на лекарствени продукти. Коректността изисква да кажа, че през месец януари 2015 г. Конституционният съд обяви за противоконституционен чл.217в чл.217в от Закона, като противоречащ на чл. 19, ал. 2 от Конституцията на Република България. Не оттеглих обаче въпроса си, защото останалите да действат разпоредби продължават да повдигат редица въпроси. С решението си Конституционният съд основателно обяви атакуваните разпоредби за противоконституционни, като нарушаващи свободната стопанска инициатива. След отмяна на правото на отказ на изпълнителния директор в нормативната уредба остава изискването търговците на едро да уведомяват Изпълнителната агенция по лекарствата за всеки конкретен случай на износ. При отсъствие на възможност за отказ обаче, така уреденият уведомителен режим остава лишен от смисъл. Той единствено засилва бюрократичната тежест върху търговците на едро, възлагайки им административно задължение, което е непропорционално спрямо възможните положителни ефекти от него и без да може да гарантира постигането на иначе легитимната цел за предотвратяване на недостиг на лекарства на българския пазар. Той необосновано поставя в неравнопоставеност субектите, имащи право да извършват износ – търговците на едро, за които се прилага уведомителният режим, от една страна, и производителите на лекарства, за които не важи изискването да предоставят уведомление при износ, от друга. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К.

Предвиждате ли да инициирате законодателни промени в режима за износ на лекарствени продукти и ако да – какви? В какви срокове предвиждате това да се случи? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря на народния представител господин Тренчев. Господин Министър, заповядайте за отговор.

Уважаеми господин Тренчев, във връзка с Ваше питане, постъпило в Министерството на 4 декември – по процедура е зададено преди решението на Конституционния съд, което не означава, че адекватността му към момента не е наистина висока. Компетентните български институции ще изпълнят препоръките на Европейската комисия с цел премахване на ограничителни мерки при паралелното инвестиране на лекарствени продукти в България. Съгласно изискванията на Комисията, Министерството на здравеопазването ще подготви нормативни изменения на Глава 9б „Износ на лекарствени продукти” от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти ще бъде нотифициран в предварителен порядък до Европейската комисия и държавите – членки на Европейския съюз, в съответствие на Директивата на Европейския парламент и на Съвета, установяваща процедура за предотвратяване на информация в сферата на техническите стандарти, регламенти и правила относно услугите на информационното общество. Извън този технически отговор, да кажем, че паралелният износ съществува. Паралелният износ е законна практика, но тя трябва но тя трябва да бъде наистина контролирана от държавата – тук виждам доктор Райнов, който беше автор на тези текстове. текстове. Ситуацията е следната. От гледна точка на ценовата политика на най-ниска възможна цена, на която се регистрират медикаментите в България в сравнение с околните държави, държавата ни става подходяща, добра дестинация за осъществяването на този паралелен износ, добра база. В промените, които подготвяме, ще се съобразим с Решението на Конституционния съд, но ще търсим гаранцията за това, че пред българските граждани няма да настъпи дефицит от най-често неслучващи се в аптечната мрежа медикаменти. Това е свързано, разбира се, и и активност на контрол в аптеките. Но като цяло, извън това, че ще спазим и Директивата, и Решението на Конституционния съд, трябва да се работи и от гледна точка на гарантирането, че българските граждани ще имат достъп до медикаменти, които са регистрирани за продажба в България на първо време.

от народния представител Настимир Ананиев относно прилагането на забраните, ограниченията за тютюнопушенето, въведени със Закона за здравето. Заповядайте да изложите Вашето питане, господин Ананиев. НАСТИМИР Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Ананиев, уважаеми дами Аз зададох моя въпрос преди повече от два месеца – 5 декември. Разбира се, то е питане във връзка с политики, но е много адекватен и към днешния момент. Питането е свързано с нашата реформаторска заявка да правим промени и да налагане спазването на законите и правилата. Вие, господин Министър, наложихте високо реформаторско темпо в Министерството на здравеопазването с Вашата заявка за въвеждане на електронна здравна карта, реформа в „Бърза помощ”, реформиране на ТЕЛК-те, решаване на проблемите с неплащането на здравните осигуровки. съм, че ще се предложат и въведат адекватни мерки за решаването на тези проблеми. Но те не биха променили нищо, ако след въвеждането им не се спазват правилата и законите, с които са регулирани. Моето питане засяга Закон и Наредба, които вече са гласувани и приети в парламента, но не се спазват и се нарушават ежедневно. Този Закон не е кой да е, а Законът за здравето и по-конкретно в частта му, свързана със забраната за тютюнопушене на публични места. Непрекъснато получавам сигнали за неспазването на тази забрана. Затова в моето питане зададох няколко конкретни въпроса, които ми се иска да дадат малко повече информация какво се прави по контрола, свързан с тази забрана. Конкретно въпросите са: Какви мерки са предприети за спазването й? Колко глоби са наложени на физически лица по тази по тази забрана за периода от 1 януари 2014 г. – 1 декември 2014 г.? Колко глоби са наложени на юридически лица по тази забрана за периода 1 януари 2014 г. – 1 декември 2014 г. и за периода от 1 януари 2014 г. до 1 декември

Министерството на здравеопазването чрез своите структури, съответно 28-те Регионални здравни инспекции (РЗИ), извършва държавен здравен контрол за спазване на установените с нормативен акт здравни изисквания към обектите с обществено предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и факторите за жизнената среда, съгласно чл. 11 от Закона за здравето. Съгласно Закона за здравето – чл. 2, т. 3 и чл. 29, Министерството на здравеопазването има ангажимента да осъществява профилактичните мерки за предотвратяване на рисковите за здравето фактори, а също така носи отговорност за провеждане на политики за здравословен начин на живот.

Програмата има за цел редуциране на нивото за общите за хронични незаразни болести, най-често срещани рискови фактори: поведенчески, биологични и психосоциални, чрез намаляване на разпространението на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, подобряване на храненето и увеличаването на физическата активност. Програмата в частта „Тютюнопушене” е съобразена с Препоръка 2003/54 на Европейския съюз за предотвратяване на тютюнопушенето и за инициативи за подобряване на контрол върху тютюна с Европейската стратегия за контрол на тютюна на Световната здравна организация и Рамковата конвенция за контрол на тютюна, ратифицирана от Република България със Закона за ратифициране на Рамковата конвенция. Тя е в сила за страната от 5 февруари 2006 г. Там се съдържат комплекс от мерки в различни направления – социални, икономически, законодателни, чиято цел е да доведат до ограничаване на тютюнопушенето. Министерството събира ежеседмично и обобщава постъпващата информация от районните здравни инспекции за извършен здравен контрол в страната по спазване изискванията на Закона за здравето относно ограничаване на тютюнопушенето в закрити обществени места и в някои открити обществени места. С цел осъществяване на контрол по въведената забрана за тютюнопушене в закритите обществени места и на някои открити обществени места, за периода от 1 януари 2014 г. до 4 декември 2014 г. от 28-те регионални здравни инспекции в страната са извършени общо

Издадени са 363 предписания, съставени са 784 акта за констатирани нарушения и са издадени 679 наказателни постановления на обща стойност 394 хил. В получената информация се съдържат и данни за лицата, на които са наложени глоби и имуществени санкции по Закона за здравето. За периода от 1 януари 2014 г. до 4 декември 2014 г. на физически лица са съставени 653 акта за констатирани нарушения и са издадени 590 наказателни постановления. На юридически лица, в това число и на еднолични търговци са съставени 236 акта за констатирани нарушения и са издадени 95 наказателни постановления. За горепосочения период в РЗИ в страната са получени 1238 сигнала по телефона за нарушаване на забраната за тютюнопушене. Извършени са 1533 проверки в 1238 обекта – всеки един от обектите, за които е получен сигнал. За констатирани нарушения са съставени 370 акта за административно нарушение, от които 321 на физически лица, 49 на юридически лица, в това число и еднолични търговци. Издадени са 242 наказателни постановления, от които 221 на физически лица, и 21 – на юридически лица, в това число и еднолични търговци, на обща стойност 129 хил. 300 лв. Въпреки извършената значителна по обем контролна дейност, опитът през изминалия период от две години и половина, считано от 1 юни 2012 г., след промяната на Закона за здравето и въвеждането на забраната за закрити места показва належаща необходимост от прецизиране на някои от текстовете на Закона, с оглед постигане на по-висока ефективност на извършвания контрол и по-висока степен на опазване на общественото здраве.

голяма част от случаите обаче за един и същи обект постъпват неколкократно сигнали за неефективен контрол и продължаване на тютюнопушенето. Също така контролните органи срещат редица практически трудности при прилагане на Закона за здравето, включително невъзможност да се търси отговорност на собствениците, управителите и други длъжностни лица в обектите, в които се установява тютюнопушене от физически лица. Законът не предвижда отговорност за допустителство от страна на управителите и други длъжностни лица в съответния обект; невъзможност за спиране дейността на обект в случаите на констатиране на системни нарушения, с които са наложени най-високите възможни глоби по едно нарушение от 5 до 10 хил. лв.; липса на възможност здравният инспектор да изисква лични документи от физически лица, което налага постоянна необходимост от съдействието на органите на МВР; липса на ясна дефиниция на „закрито обществено място” и други. сигнал, че времето е изтекло) и в частност цитираните по-горе, са пряко свързани с липсата на определени нормативни изисквания в действащия Закон за здравето, за което е нужно да бъдат предприети необходимите действия за подобряване и усъвършенстване на законодателството. Министерството и занапред ще продължи да следва принципна и последователна политика в това отношение. Господин Министър, благодаря за бързо речевия отговор. След възможността за два въпроса на народния представител господин Ананиев, имате възможност също да отговорите, надявам се, с по-спокойна артикулация, защото виждам,

радвам се, че потвърждавате, че всъщност към момента не се прави достатъчно за имплементирането на тази забрана и че Министерството ще подготви изменения, за да се подобри всъщност контролът върху тази забрана и имплементирането. Исках да Ви попитам, тъй като беше подадено към мен като сигнал, че има едно споразумение между Министерството на здравеопазването и Сдружение „България без дим”,

е адекватен броят на инспекторите, които правят тези проверки? Вие казахте 28 регионални здравни инспекции. Ще Ви дам пример – Бургас, където знаем там колко хотели и курорти има – голям град по принцип, има само шест човека. Това значи три екипа по двама, които би трябвало да следват всички тези забрани. Съгласете с мен, че това не е адекватно, за да се провери Бургас и всичките райони около него – Слънчев бряг, Несебър, големите курорти, които особено през лятото са пълни със заведения, с туристи и така Вие споменахте, аз съм съгласен с това, че не е ясно в Закона какво е открито и какво е закрито помещение. Това трябва да бъде разяснено. Мисля, че трябва да помислите и в друга насока да потърсите съдействие и от други агенции, като например Агенция по храните и Инспекцията по труда. Може заедно да имплементирате тази забрана. Надявам се да отговорите на съпътстващите въпроси. Благодаря.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Ананиев, констатациите Ви са, повече или по-малко, точни. От гледна точка на числеността на екипите и на контролиращите органи: такава е числеността на районните инспекции по здравеопазване. Ако това е приоритет за парламента, аз се надявам, че Вие и парламентът ще лобирате за различен бюджет на Министерството на здравеопазването за следващата година, за да можем да наситим с допълнителни хора тези структури, защото те са натоварени не само с това, а и с още много неща по опазване на общественото здраве. Да не говорим, че са натоварени с допълнителен контрол по отношение на изпълнителите на лечебна дейност, тоест това наистина са едни много натоварени хора, които са са извършили всичката тази почтена дейност през това време. Това, с което не съм съгласен, е да казвате, че не е извършена качествена работа. Тя винаги може да бъде подобрена и затова можем да мислим заедно. Относно сътрудничеството с неправителствените организации. Винаги сме отворени за сътрудничество с всяка една от неправителствените организации, нямаме фаворити сред тях. Твърдо вярваме, че това е добър подход. От друга страна, когато една от тези неправителствени организации през изминалата седмица ни представи искане ние да финансираме – няма значение с колко пари, сума за такъв горещ телефон, на който хора, заели се с проблема като Вас, да могат да съобщават за нередности, се оказа, че това е телефон, базиран в Министерството на здравеопазването и на него отговарят служители, които получават заплата.

господин Председател. Господин Министър, искам да уточня, че за това споразумение, за което говорим, с Министерството и Сдружение „България без дим” – там изрично е записано, че телефонната линия се поддържа от Министерството на здравеопазването, за която Вие споменахте.

цялата Концепция за спазване на правилата. Спазваме ли правилата, или не ги спазваме? Какъв пример всъщност даваме на по-младите? Ние даваме един пример, че е нормално да не се спазват правилата. След това тези хора, като растат по този начин и виждат, че правилата не се спазват, съвсем нормално е едно такова малко нарушение да доведе до по-голямо и до по-голямо. По този начин налагаме модел в обществото, който за мен лично не е приемлив. Мисля, че решаването на този проблем е важна стъпка и всички останали реформи, които Вие сте предприел, зависят от решаването на тази стъпка. Защото всяка една реформа е свързана със законодателство, а след това, ако не го спазваме, защо правим само реформи? Благодаря Ви. Благодаря на народния представител Настимир Ананиев. Преминаваме към въпрос от народния представител Валентин Любенов Павлов относно престъпното посегателство върху лекари и медицински лица,

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа министри, уважаеми господа народни представители! Моят въпрос е свързан с посегателството и разправата с лекарите както в спешните центрове, така и с лекарите, работещи в Бърза помощ в цялата страна. Много колеги в резултат на изживения стрес са на ръба дали да продължат да работят в Спешна помощ или въобще в сферата на здравеопазването. Този проблем довежда до огромна загуба за българското здравеопазване както за пациентите, така и за работещите в спешните центрове поради напускането на квалифицирани кадри. Саморазправата с медицинските специалисти е една от причините за намаляване броя на хората, които работят като лекари, медицински сестри и помощен персонал в различни звена на спешната медицинска помощ. Законът за допълнение на Наказателния кодекс урежда защитата при нападение на медицински лица. Съгласно този закон всички лица, работещите в сферата на здравеопазването, получават по-добра степен на защита. Ако се прилагат разпоредбите на този закон с цялата си сила, мисля, че това ще накара всеки един гражданин на Република България, и особено тези от ромски произход, да се замислят, когато посягат на тези, които спасяват живота им.

във връзка с представения от Вас въпрос относно престъпните посегателства върху лекари и медицински лица, работещи в сферата на Спешната медицинска помощ, от лица, незачитащи лекарската професия, заявявам следното. По информация на Центровете за спешна медицинска помощ инцидентите на агресия над медицински екипи от Спешна помощ за 2013 г. са 145 броя, за 2014 г. – 227 броя. Пострадалите медицински специалисти не във всички случаи са подавали оплаквания в полицейските управления. Независимо от влязлата на 9 юли 2013 г. в сила промяна на Наказателния кодекс, се забелязва нарастване на инцидентите през последната година. От момента на приемане на промяната в чл. 131, ал. 2 от Наказателния кодекс, инкриминираща причиняването на телесна повреда на медицински специалист при или по повод изпълнение на службата или функциите му, постановените по чл. 131, ал. 2 присъди са следните: има четири ефективни присъди – една с глоба от 1000 лв., една лишаване от свобода за шест месеца, една лишаване от свобода за една година и четвъртата е лишаване от свобода за три месеца. Има една условна присъда за три години с изпитателен срок от четири години. Три досъдебни производства и едно дело са завършили без осъдителна присъда поради липса на достатъчно доказателства. По данни на Министерството на вътрешните работи сигналите, подадени към тях за периода 2010 – 2014 г., са общо 115 за посегателства над лекарски екипи по време на изпълнение на служебните им задължения и са образувани 66 досъдебни производства. Отделно от водените досъдебни производства са наложени 23 административни наказания, свързани с посегателства спрямо лекарски екипи. Разликата на информацията от ЦСМП и МВР се дължи на факта, че при словесни атаки от страна на пациенти, както и при посегателства без физическо нараняване, екипите не търсят съдействие от страна на органите на МВР и тези атаки не се регистрират в МВР. В ЦСМП всеки инцидент с екипа на Центъра се регистрира. Извън статистиката, за която Вие питате във въпроса си, ще кажа, че вследствие на предприетите мерки – и от страна на активната обществена позиция на народните представители, и от страна на действията на правителството, и на базата на ясни договорености, които имаме с прокуратурата, ние сме в процес на изработване на споразумение между Министерството на здравеопазването и прокуратурата наистина за преки, бързи, хоризонтални връзки и уведомявания, за да може тези отвратителни – ще го кажа отново, стига някой да иска да го чуе – нечовешки и скотски постъпки, независимо от това кой ги извършва, да бъдат прекратени. От започването на офанзивата, офанзивата, която всички ние предприехме, за да спрем това, институциите работят добре. В последните два случая от края на миналата година Вие видяхте ясно как в рамките на 48 часа полицията, прокуратурата и шефът на ЦСМП се изправиха на пресконференция и обявиха резултата от добрата работа. Така трябва – трябва да е ясно, че има държава, която защитава почтените си служители. Благодаря Ви.

относно задълженията на Многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Параскев Стоянов” – град Ловеч. Заповядайте, господин Горов, да изложите своя въпрос. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Въпросът ми е свързан със състоянието на ловешката болница и продиктуван

С писмо от 16 декември 2014 г. „Овергаз” са предупредили болницата, че ако не изплащат договореното вече споразумение за разсрочено плащане по отношение на задължения към фирмата, ще им бъде спряна газта. януари – малко след Нова година, кметът на общината разбира, че в болницата вече е настъпил този момент и практически тя е със спряно газоподаване.

като общината поема ангажимент да изплати вноската, която е в размер на малко над 51 хил. лв. Независимо от това се развиват неприятни тъй като видимо проблемът се използва от народни представители от ГЕРБ за политически дивиденти. Колежката Маринова в интервю в Ловеч – вместо да търсим решение, представя пред обществото проблема, че едва ли не кметът е разпоредил, след като не се плаща от страна на болницата да бъде спряна газта, което е меко казано несериозно.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Горов, уважаеми госпожи и господа народни представители! По повод постъпилия в Министерството на здравеопазването въпрос относно спиране на газоподаването на МБАЛ „Проф. Параскев Стоянов” в Ловеч Ви уведомявам следното. Това е една от 26-те болници с държавно участие. Държавното участие възлиза на 68,96 на сто от капитала – търговско дружество, като държавата, представлявана от министъра на здравеопазването, е акционер наред с още осем общини акционери.

а част от работата е да се взимат правилни и навременни управленски решения, в съответствие с нормативната уредба и договора за управление. Доброто управленско решение е да не бъдат допускани просрочени задължения или да бъдат приоритизирани закъснелите плащания така, че да не се допускат подобни кризисни ситуации. Това не е било направено в лечебното заведение. Не са известни мотивите, поради които досегашният изпълнителен директор е депозирал оставката си в началото на ноември 2014 г. е назначен прокурист до провеждането на Общо събрание и избирането на нов изпълнителен директор, но е очевидно, че в лечебното заведение има управленски вакуум, който е в основата на влошаване на финансовото състояние. Предстоят консултации с останалите акционери, главно с Общинския съвет в Ловеч, за насрочване на Общо събрание и за определяне на кандидати, които да се нагърбят с управлението на болницата, след като пристъпим към свикване на Общото събрание. Към настоящия момент лечебните заведения са в процес на приключване на финансовата 2014 г. – това е писано тогава, и проверка и заверка на годишните финансови резултати. Официалната информация, с която разполагаме към 9-месечието на 2014 г., е, че МБАЛ „Проф. Параскев Стоянов” има счетоводна загуба от 583 хил. лв. В заключение – с решаването на критичната ситуация на спирането на отоплението в началото на януари не считам, че проблемите на лечебното заведение са приключили или ще приключат. Надявам се да бъде направен анализ на досегашното състояние и да бъдат отстранени слабите места. Министерството като главен акционер в това дружество ще направи нужното. По първата част от коментара наистина няма да влизам в дебат, защото не мисля, че в болницата, където се лекуват или децата на някой друг човек, е важно коя политическа сила какво е направила. Само да кажа със сигурност следното, когато аз контактувах персонално с представителя на фирмата-доставчик на газ, на въпроса ми – толкова ли е страшно това задължение от 50 хил. лв., че се спира посред зима газта? – ми беше казано, че след осъществен контакт с кмета на общината

Нито оправдавам, нито обвинявам когото и да било. Казвам го от гледна точка на фактическата истина, която съм чул с ушите си от представителя на газоподаващото дружество. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Господин министър, времето Ви напредна. В дупликата може да развиете тезата си. Заповядайте за реплика, Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Аз ще почна отзад-напред, като Вас. Имам писмо от същия този изпълнителен директор, което е подписано и подпечатано от него – господин Владимир Илиев, който в прав текст заявява, че такъв отговор от господин Казанджиев никога не е последвал в какъвто и да било разговор между тях. Още повече, че има и друга кореспонденция между общината и болницата, с което се заявява желанието тези 51 хил. лв. да бъдат предоставени като безлихвен кредит на болницата, за да се реши този проблем. Именно поради тази причина виждам, че или Вас са Ви подвели, или има някаква друга ситуация. Едва ли Вие ще бъдете човекът, който така лековато да хвърля думите си в такава посока, но пак казвам, че тук имам

има някакъв проблем в Ловешка област, който трябва да се решава, но е видимо, че това не е така – задълженията на болниците в България са някъде около 500 милиона, което практически показва, че има друг проблем, не е персонално управленския. Поради тази причина Ви предлагам няколко варианта за излизане от тази ситуация: или държавата като мажоритарен собственик да стане изцяло – 100%, собственик на капитала на дружеството, или държавата като мажоритарен собственик да предостави дяловете си на Ловешката община, която да влезе в управление на ловешката болница, но това безвластие, което имаме от различни собственици в момента, води единствено и само до напрежение между отделните съсобственици и нерешаване на проблемите и прехвърляне не отговорността един на друг. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. ИВАНОВ: Благодаря Ви, господин Горов. Имате възможност за дуплика,

Има две хипотези. Едната хипотеза е, че нещо се е случило, защото се е случило и така е трябвало да се случи, малко библейско обяснение. Другото е, че от гледна точка на това, че след 6-8 месеца има местни избори, е възможно със силата на административните си и политическите си лостове да предизвикаш криза посред зима, след което да излезеш като спасител от кризата. Коя от тези две хипотези е по-вярна? Аз сега не бих искал да говоря. Аз знам какво казвам обаче, независимо от документа, който имате, защото съм чул с ушите си определени неща. Иначе, важно е принципното решение на проблема. Съвсем скоро, още в рамките на този месец, екипът на Министерството заедно с Финансовото министерство – в момента работим, по по комплексно решение на проблема със задълженията на болниците и въобще ангажимента на собственика към инфраструктурата на съответното лечебно заведение. Благодаря Ви, че поставяте това, защото е извън препирнята кой ще спечели местните избори в Ловеч и то е важното нещо. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН К. Министър. Продължаваме със следващия въпрос към Вас от народния представител Настимир Ананиев – за втори път днес, относно бъдещето на държавните санаториуми. Заповядайте, господин Ананиев, да развиете своя въпрос. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър! Министър! На 26 ноември 2014 г. Министерският съвет одобри изменения и допълнения в Концепцията за преструктуриране на системата на болнична помощ. Един от предложените от Вас акценти е оптимизиране на леглата в болниците за активно лечение и прехвърлянето им в структури за продължително лечение в определени области на медицината. Немалка част от заложените в актуализираната Концепция идеи са смели, реформаторски и заслужават подкрепа. В същото време те повдигат някои въпроси, на които аз бих искал да получа Вашия отговор. Част от тези въпроси засягат статута и бъдещето на действащите болници за рехабилитация, които по правно-организационна форма са търговски дружества с държавно участие. В капитала на тези дружества са всички така наречени „санаторно-курортни и лечебно-възстановителни заведения”, или за краткост държавните санаториуми. През 2000 г. в съответствие със Закона за лечебните заведения съществуващите публични санаторно-курортни и лечебно-оздравителни здравни заведения са преобразувани в еднолични търговски дружества с държавно имущество, чийто принципал е Ваша милост, министърът на здравеопазването. Широко известно е, че това са активи, които са разположени в райони, разполагащи с природни ресурси с лечебно-възстановителни свойства, което ги прави особено интересни от инвестиционна гледна точка. Не е тайна, че към към немалка част от имотите има заявен инвеститорски интерес. В същото време държавата в лицето на Министерството на здравеопазването през годините неведнъж е заявявала, че не разполага с необходимия финансов ресурс, за да поддържа и модернизира санаториумите, поради което голяма част от имотите са в лошо материално направо към въпросите. Въпросите, които имам към Вас, са: Разполагате ли с информация какво е станало с прехвърлените на общините имоти и ще възложите ли проверка на действията на предходния екип относно разпореждането с активи, включени в капитала на специализираните болници за рехабилитация? Като упражняващ правата на държавата ще възложите ли анализ на състоянието на тези дружества? Каква е позицията на екипа

Вярно е, че един от акцентите в нея е заявената воля за преструктуриране на леглата за активно лечение в МБАЛ, на държавни лечебни заведения и създаване структури за осъществяване на продължително лечение. Става въпрос за развитие на продължително лечение след периода на активното болнично лечение за хора, които имат нужда от по-продължителни медицински грижи в болнично заведение. В случая не се касае за рехабилитация, която се изпълнява в специфичните специализирани болници за рехабилитация, част от които са държавни лечебни заведения, в които министърът управлява правата на държавата в капитала. Следва да се прави разграничение между продължителното лечение и рехабилитацията, което не отменя смисъла на въпроса Ви. По принцип в отделенията и клиниките за долекуване и продължително лечение се извършват дейности за продължаване на лечението на пациенти, на които острата фаза на заболяването е осъществено в друго отделение или клика на лечебно заведение или друга болница за активно лечение. Някои от рехабилитационните методи могат да съпътстват и са елемент от това продължително лечение, разбира се. Същевременно следва да се има предвид, че физикалната и рехабилитационна медицина се осъществяват в рамките на всички видове активно лечение. Тя включва профилактика, диагноза и терапия, самостоятелно и в комбинация с фармакологични и други средства от медицинската според вида и фазата на основното заболяване и съпътстващите заболявания. Тоест тя има специфика и обхват като останалите медицински специалности. По тази причина съгласно класификацията на Евростат леглата за дългосрочна грижа и продължително лечение се класифицират отделно от леглата за рехабилитация, които са в рубрика „Други” заедно с леглата за дневен стационар – тук е това, за което си говорехме с професора. При разработването на Националната здравна карта ще бъдат взети под внимание тези обстоятелства и ще се определят потребностите при различните видове легла, включително и дейностите по физикална и рехабилитационна медицина. При изготвяне на задължителната карта ще се приемат критерии за България за осигуреност, ще се изготвят областна и национална здравни карти, тоест ще бъдат съпроводени с анализи за състоянието и нуждата от преструктуриране на леглата в системата на здравеопазването съобразно заложените критерии.

развитие на балнеологията и рехабилитацията. Взето е решение да се създаде работна група с участието на водещи специалисти, като се проучи международния опит и се приложат мерки за бъдещото развитие. Предложенията на тази група ще се вземат в съображения при изготвянето на Националната здравна карта, както и по отношение на конкретни бъдещи инвестиционни намерения на специализираните болници.

Предходното правителство обаче, заобикаляйки тази забрана, малко преди да подаде оставка успя да се разпореди с отделни имоти от капитала на „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” дружеството, стопанисващо най-голямата част от санаториумите, като ги прехвърли на съответната община. Струва ми се, че е съвсем ясно какво ще се случи с тези имоти. Така, макар без формално да се нарушава забраната за приватизация чрез декапитализация, държавата би могла да прехвърли най-привлекателните имоти, оставяйки кухо дружество и практически обричайки го на фалит. Аз единствено това искам – от двата въпроса, които не засегнахте, заради времето разбира се: разполагате ли с информация какво е станало с тези активи и каква е позицията на екипа на Министерството на здравеопазването и Вашата лична, разбира се, за статута и бъдещето на санаториумите? Благодаря.

и необосновано товари дружеството с разходите по поддръжката. След изявено желание от община Велинград са предприети действия по прехвърлянето му в собственост на общината. Следва да се има предвид, че преписката е започнала през 2012 г. с Решение № 421 от 23 юни 2014 г. Министерският съвет е разпоредил на министъра на здравеопазването да намали капитала на посоченото държавно дружество чрез обезсилване на акции, съответстващи на стойността на правото на собственост върху имоти, находящи се в с. Шипково, община Троян. Със същото решение имотите, които след извеждане от капитала и са трансформирани в частна държавна собственост, са прехвърлени безвъзмездно на община Троян. Процедурите по намаляване на капитала са осъществени при стриктно спазване на нормативно установените изисквания и имотите са били неоперативни активи на лечебното заведение, а дружеството не е разполагало със средства за тяхното поддържане.

Въпросите, свързани с последващите действия, следва да се отправят към настоящите собственици, а именно – общините. За да кажа ясно какво правим – в момента текат два процеса. Единият процес е на инвентаризация на всичко, с което разполага като мощност за балнеолечение и рехабилитация държавата ни. ни. Убеждението на правителството е, че такова направление на България – не просто като курортен, а медицински туризъм, би следвало да бъде отправено, след като сме си структурирали къщата като приоритет на европейско ниво, защото това е една от спецификите, с които разполагаме – сравнителни предимства спрямо останалите европейски държави. Този процес е в ход. Окончателният доклад ще бъде гледан в края на месеца от ръководството на Министерството. Второто нещо, което е предприело Министерството, е, Международният ни отдел в момента е във връзка с всяка една от държавите – членки на Европейския съюз, и с географски заобикалящите ни държави, за да се изследват разпоредбите, възможностите и изискванията, за да може граждани на тези държави, финансирани от техните социални и здравни фондове, да пребивават на територията на България от гледна точка на

Това не е свързано с въпроса на господин Ананиев. В последния един месец огромна част от заниманията на всевъзможни лобисти – казвам го

към последния въпрос към Вас за днес. Той е от народния представител госпожа Корнелия Петрова Нинова относно качеството на питейната вода в град Благоевград. Това е въпрос към министъра на здравеопазването.

Господин Министър, питам Ви: става ли за пиене водата, която тече от чешмите в Ботевград? Защо? Какви са причините да Ви питам? Първо, многократно бях сезирана от жителите на община Ботевград, а и с очите си съм виждала, че качеството на водата, която тече от чешмите, не отговаря на представите за питейна вода. Да кажем обаче, че това е субективно впечатление, може би грешим, аз и хората, които са ме сезирали. Разполагам обаче с документи и с експертизи, които ме притесняват. Затова Ви питам от мое име и от името на тези хора. Документите са: жалба от „Напоителни системи” ЕАД – София клон, което е 100% държавно дружество, колеги, до главния прокурор на Република България. В тази жалба изпълнителният директор на „Напоителни системи“ сезира главния прокурор за нарушения в законодателството и казва, че: „През годините на язовир „Бебреш” са изградени връзки, така наречените байпаси директно към мрежата на

питейно-битови цели ВиК „Бебреш“ ЕООД има издадено разрешение за водовземане от Басейнова дирекция. Целта е вода за питейно битови нужди. В изпълнение и съгласно изискванията наредбата повърхностни води, категория А-2 могат да се използват за питейно-битово водоснабдяване след съответното пречистване и обеззаразяване. В изпълнение на горепосочените изисквания за водоснабдяването на град Ботевград са изградени и функционират две пречиствателни станции за питейни води.

с Ф-200-426, с дължина 8000 м, както и води от речното водохващане от Чешковица. На площадката са изградени 5 броя бързи пясъчни филтри, озонаторен блок и резервоар от 6500 куб. м. След пречистването й водата се обеззаразява на изход на пречиствателна станция с натриев хипохлорид и се подава във водопроводната мрежа на Ботевград без кв. „Изток“.

Съгласно § 1, т. 9, буква „а“ от Допълнителните разпоредби на Закона за здравето водоснабдителните обекти и съоръжения за питейно битово водоснабдяване, каквито са пречиствателните станции, са обекти с обществено предназначение и подлежат на държавен здравен контрол. Преди се е водил и поддържал публичен регистър на обектите с обществено предназначение съгласно изискванията на чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето. Пречиствателна станция „Чеканица“, модул 1 и модул 2, като обекти с обществено значение, са вписани в публичния регистър на обектите с обществено здравна инспекция – София област. За 2014 г. инспекцията е извършила 4 проверки на пречиствателните станции, при които е констатирано, че използваните методи за пречистване и обработка на суровата вода от язовир „Бебреш“ отговарят на изискванията на Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1 от Наредба № 12.

отговора си, защото виждам, че проявявате компетентност по отношение на околна среда, регионално развитие и явно въпросът е доста комплициран. Госпожо Нинова, заповядайте

Има доказателства, че до Вас многократно са пускани жалби. Първото Ви твърдение беше, че до Министерството на здравеопазването не са пускани сигнали и жалби. Може би не персонално до Вас, откакто Вие сте министър, но преди това са пускани жалби. Набързо като прегледах, има пускани и в периода на това правителство. Ще Ви ги предам после. Проверете си в архивите: има подадени жалби! Не знам къде сте мерили качеството на питейната вода. В отговора си казвате, че сте го правили на пречиствателната станция. Пречиствателната станция в Ботевград не работи и никога не е работила. Тя не е пускана в експлоатация. Тя е изградена и не е пускана в експлоатация, така че каква вода мерите на пречиствателната станция не знам! От там вода не минава.

описва кои квартали с каква вода се захранват. Работа на прокуратурата е да каже кой е извършил престъплението. Аз твърдя, че това е кметът на Ботевград и няма да спра, докато този човек не си понесе отговорността, че трови населението. Моля Ви обаче Вие да проверите втори път, докато тече делото в прокуратурата, докато се търси наказателна отговорност за тези безобразия, има ли опасност наистина за здравето на хората? Ако има, да вземем някакви мерки. Благодаря.

проблем или заплаха за здравето на хората, които я ползват, няма причина, поради която да го скрия и не бих го скрил.

Иначе за да бъдем коректни един към друг, последното изречение, което трябваше да кажа – за 2014 г. от извършените анализи на питейната вода в Ботевград и трите села, при крана на потребителя по показатели на постоянния и периодичния мониторинг не са установени отклонения от изискванията на качеството. Не знам какви са схемите, които ми казвате, но разполагам с един топ документи – заверени, подпечатани, подписани от органа по а именно Регионалната здравна инспекция. Сега ще Ви предам всички тези неща – те са надлежно… Всички химически елементи, които са изследвани във водата – цвят, мирис, плътност, нитрати, хлориди, желязо, манган, специфична електропроводимост и всичко останало, което е нужно. Ако има съществено разминаване между това, защото аз не знам документите, които Вие показвате, къде са, но това са държавните служби, които са натоварени, съм готов да инициираме повторна проверка

Благодаря Ви, министър Москов. С това Вашето участие в днешния парламентарен контрол приключи, с което изпълнихте конституционните си задължения. Контролът продължава с отговори

като медицински сестри и акушерки. В тази връзка през 2013-а и 2014 г. бяха направени първите и основни стъпки по откриването на филиал на Медицинския университет – Варна, с такъв профил най-вече поради факта, че това учебно заведение има авторитет сред шуменската общественост на база успешното функциониране на Медицинския колеж в периода 1950 – 2005 г., отново в структурата на Медицинския университет – Варна. Не е за подценяване и фактът, че здравните кадри в Шумен са предимно възпитаници на Медицинския университет във Варна. Университетът продължава да бъде територия и за тяхното следдипломно обучение по редица специалности в сферата на здравеопазването и здравните грижи. За реализиране на тази цел бяха проведени редица срещи между ръководството на община Шумен и областния управител на област Шумен, като бяха предприети и конкретни действия – договорено и осигурено беше учебният процес да започне в базата на Специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания, като същевременно започна и процес по акредитация на бъдещия филиал, който завърши с положителна оценка. Процесът стигна до етап съгласуване между министерствата, преди гласуване на постановление на Министерския съвет. Нашият въпрос е: на какъв етап е стигнала до този момент гореописаната процедура и какво е мнението, становището на сегашното ръководство на Министерството на образованието и науката по откриването на филиал на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна, в град Шумен? Ако е положително, в какъв срок виждате приключването на този процес и гласуването му в Народното събрание? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Заповядайте за отговор, господин Министър.

тъй като Вашето запитване е доста отдавна – от началото на декември 2014 г. на декември 2014 г. Министерството на образованието и науката подкрепя проекта всецяло. Нямаме абсолютно никакви други инициативи или идеи, освен да поддържаме пряко връзка със съответните отговорни лица. С тях бях във връзка тази сутрин за пореден път. Министерският съвет е този, който ще получи предложение от Министерството. Това се отнася до регулирани професии, затова то трябва да бъде много стриктно, след положителната оценка на Националната агенция, на НАОА, която доста отдавна е получена, още през септември – октомври това нещо е било направено. Положителна е оценката на Акредитационната комисия. От него, разбира се, не произтича непременно и непосредствено задължение министърът да предприеме процедура по откриване на визирания филиал, но в добавка към това искам да отговоря на част от Вашия въпрос – министърът желае да направи това. Към момента обаче в Министерството не е постъпило искане от ректора за откриване в Шумен

Това е потвърдено в телефонен разговор с ректора тази сутрин. Все още не е пуснато. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР ХАЙТОВ: Благодаря Ви. Ще се възползвате ли от правото на реплика? Заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, колеги! В унисон с онова, което казахте, искам само да отбележа, че това е проект, който е подкрепян от всички политически сили, представени в града. За Ваша информация, тъй като изискването на Медицинския университет, за да пусне такова писмо към Вас, беше да се направи съответно предаване на имуществото между община Шумен и Университета, тази сутрин присъствах на сесията, поради тази причина и закъснях, не пристигнах своевременно на работа, за да присъствам на гласуването на Общинския съвет, с което се взе решение да се предаде имуществото, както е поискано от Медицинския университет. Така че в най-кратък срок би трябвало да очакваме съответното писмо от Медицинския университет да пристигне при Вас, за да тръгне процедурата. Винаги откриването на учебно заведение е било кауза на всеки български гражданин, защото образованието не е стока, не е нещо, което може да бъде заменено с каквото и да било. Приветствам Вашето съгласие в тази посока и очаквам в най-скоро време Народното събрание да гласува откриването на филиал на Медицинския университет във Варна. Благодаря. Благодаря Ви, господин Иванов. Дуплика ще желаете ли, господин Министър? Не. Продължаваме с въпрос на народния представител Калина Балабанова – относно нерегламентирана дейност при събиране на парични средства за охрана на общински училища в град Добрич. Заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, колеги! Като народен представител бях информирана за нерегламентирана дейност при събиране на парични средства за охрана на общински училища в град Добрич. Тази практика има задължителен характер, а не доброволен дарителски, въпреки че училищата са второстепенен разпоредител на бюджетни средства. Бях информирана, че със събирането на средства са натоварени класните ръководители, а не избран от родителите представител. Липсва изградена система за издаване на квитанция към приходен касов ордер в момента на плащането. Обичайно се води списък от класния ръководител, а не се издава протокол или акт за дарение на всеки вносител. На въпрос от общински съветници от „Атака”, касаещ гореописаната практика, кметът на град Добрич госпожа Детелина Николова отговаря, че в някои училища се сключва договор между училищното настоятелство и лицензирана охранителна фирма. Оказа се обаче, че много от настоятелствата нямат актуална регистрация. Оказа се също така, че събирането на задължителни дарения се извършва и на територията на детските градини в град Добрич. По случая има инициирана подписка от 700 родители, които се обвяват твърдо срещу практиката да се събират парични средства за охрана в училищата в град Добрич. В тази връзка моля да ми отговорите: какво е Вашето мнение за практиката да се събират тези парични средства от родителите? Възнамерявате ли да сезирате органите, подчинени на Министерството на образованието и науката, по случая и да назначите независими проверки на контролни органи от друг град? Към въпроса съм приложила, предполагам че сте получили, подписката на 700 родители от Добрич, които се обявяват срещу събирането на средства, копия от жалби, копие от отговора на кмета на град Добрич, както и други документи. Благодаря Ви.

Господин Председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо Балабанова, в нормативната уредба на Министерството на образованието и науката не е регламентирано правото на училищните ръководства и педагозите в училищата да събират парични средства от ученици и техните родители. Събирането на парични средства за охрана от родителите не е законосъобразно поради това, че не всички родители и ученици са членове на училищното настоятелство към съответното училище. Като отговор на част от Вашия въпрос казвам, че такава проверка в община Добрич е извършена вече и е установила следното: в една част от училищата охраната е организирана и се извършва със собствени сили и средства, на самите училища, от бюджетите им и длъжностните лица съответно извършват тази охрана. охрана. Мога в писмена форма да Ви дам списъка на тези училища. В друга група училища охраната се осъществява от лицензирана фирма, въз основа на сключен договор между директора на училището и фирмата. Имам списъка на тези училища. В трета група училища: „Хан Аспарух”, „Христо Ботев”, „Стефан Караджа”, „Любен Каравелов”, „Климент Охридски”, „Дора Габе”, „Славейков”, „Гео Милев”, „Кирил и Методий”, охраната се извършва от лицензирана охранителна фирма, на основание на сключен договор между училищното настоятелство и фирмата. Избран от родителите представител за всяка паралелка внася събраната от дарителските вноски на родителите сума в касата на училищното настоятелство срещу издадена квитанция към приходния касов ордер. Училищното настоятелство превежда ежемесечно договорената с фирмата сума срещу издадена фактура. Размерът на дарителските вноски в отделните споменати училища за една година е различен и варира между 16 и 25 лв.

решението за осигуряване на охрана, взето от управителния орган на училищното настоятелство, не може да бъде задължително за всеки родител. Има възможност при доброволно дарение на средства за осигуряване на охрана да се оформи документ, акт или протокол за дарение, като всеки вносител на дарение следва да получи екземпляр от документа, в това число и квитанция от счетоводен документ, приходен касов ордер за внесената парична сума в касата на училището. Събраните суми от дарения за охрана следва да се осчетоводят като приход по бюджета на училището и съответно да се предвидят бюджетни кредити за разходи по охраната до размера на събираните средства. Във връзка с поставения от Вас въпрос е разпоредено на Регионалния инспекторат – Добрич, като териториална администрация към министъра на образованието и науката за осъществяване, управление и контрол на системата на народната просвета, да извърши още една проверка в училищата в град Добрич.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, аз наистина не мога да разбера защо ми цитирате нещо, което аз съм Ви приложила към моя въпрос. Това е документ, който аз лично съм Ви изпратила и Вие го цитирахте едно към едно какво е установила проверката в Добрич. Питам Ви дали ще направите независима проверка. Тази практика, която изложих пред Вас преди малко, съществува от години и това дори е признато в този документ, който Вие ми цитирахте от кмета на град Добрич госпожа Детелина Николова, въпреки че училищата са второстепенен разпоредител на бюджетни средства и би трябвало да се предвидят пари за охрана в училищата. Вместо това се получава така, че училищата рекетират родителите. И сега си представете какво означават 30 лв. дарение за една самотна майка, която получава средно 450 лв. заплата в Добрич. Това са много пари за такъв човек. Даренията трябва да са доброволни, както казахте, и за тях трябва училището да издаде акт или протокол за дарение. Това не се случва на практика. Седемстотин родители – ето я подписката, изпратила съм Ви я и нея. Седемстотин родители от Добрич стоят зад този въпрос, който Ви задавам. Те не искат да дават тези пари и питат къде досега са отивали паричните им средства. Направете нужните независими проверки, например от Варна. И спрете тази практика, защото в документа, който Вие цитирахте, също се потвърждава, че тази практика от години и никой нищо не прави по въпроса. Благодаря Ви. Благодаря Ви, госпожо Балабанова. Заповядайте за дуплика. МИНИСТЪР ТОДОР ТАНЕВ: Мисля, че не съществува документ, в който Министерството на образованието и науката е задължавало родители, под една или друга форма, да плащат.

Благодаря Ви. Преминаваме към питане от народния представител Бойка Маринска относно финансиране на висшето образование в Република България. Заповядайте, госпожо Маринска. Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Министър, в Народното събрание е внесен проект на „Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г.”, която беше разгледана в Комисията по образованието и науката и започна нейното обсъждане в залата. Въпреки че в Стратегията са отразени редица идеи, които заслужават подкрепа, тя не дава отговор на някои основни въпроси, свързани с развитие на висшето образование в България и ще спомена само някои от тях. Твърде пестеливо е засегнато управлението на висшите училища. Този въпрос практически е сведен до идеята ректорът да се включи в Съвета на настоятелите. Видовете висши училища са само изброени без, поне най-общо, да са посочени критериите, които ги разграничават помежду им, както и последиците от получаване на съответния статут. Наред с това Стратегията е твърде колеблива по отношение на механизмите за постигане на желаните резултати. Немалка част от дейностите са предвидени алтернативно, внушавайки сериозна доза несигурност относно съдържанието на политическата воля, която стои зад заложените мерки в нея. Като цяло към проекта може да се отправи общата препоръка за повече конкретика и повече смелост в реформите. Моето питане ще се фокусира върху една част от Стратегията, която обаче до голяма степен би определила успеха на всички останали мерки, а именно моделът на финансиране на висшите училища. Ако Стратегията има претенцията за реформиране на висшето образование, тя би трябвало много по-детайлно да описва модела на финансиране –моделът, към който се стремим, както и да съдържа много по-категоричен ангажимент за увеличаване на разходите за висше образование. Проектът не само не засяга основни компоненти на модела на финансиране на висшето образование, каквито са например таксите за обучение, но и не предлага дори индикативна стойност на размера на разходите за висше образование към края на срока на изпълнение на Стратегията. Въпреки че проектът на Стратегия за развитие на висшето образование не е подготвен и внесен от настоящия екип на Министерството на образованието обстоятелството, че тя не беше изтеглена показва, че Вие и Вашия екип стоите зад нея. Надявам се Вашите отговори на поставените от мен въпроси да попълнят част от празнините в Проекта, което би ни позволило да формираме адекватна позиция за окончателната подкрепа на Стратегията в пленарната зала. В тази връзка питам: първо, предвиждате ли да се запази моделът на споделено финансиране на висшето образование и ако – да, какво ще бъде съотношението между таксите за плащане от студените и диференцираните нормативи за издръжка на обучението по професионални направления? Второ, смятате ли да запазите така нареченото „платено обучение” и ако да, докога? Припомням, че платеното обучение беше въведено като антикризисна мярка. Трето, към какъв дял от брутния вътрешен продукт на разходите за висше образование към края на периода на изпълнение на Стратегията се стремите, като по отношение на финансирането на науката например Стратегията съдържа една индикативна цел с 1,5% от брутния вътрешен продукт? ще има ли разлика във финансирането на различните видове висши училища и ако да, в какво ще се изразява? Пето, какви са конкретните намерения за реформиране на начина на управление на висшите училища съотношение и компетентност на Общото събрание, ректор, Академичен съвет, Съвет на настоятелите, и как ще се осигури взаимен контрол между тези органи, както и защита на обществения интерес от страна на държавата в лицето на Министерството на образованието и науката и Министерството на финансите? И последен въпрос, в какви срокове ще предложите необходимите законодателни промени, отразяващи вижданията Ви като министър, с оглед отговорите на зададените по-горе въпроси? Благодаря. Госпожо Маринска, просрочихте времето с минута и 30 секунди, но въпросите бяха много важни. Ще Ви отнема това време от правото Ви на отношение. Заповядайте за отговор.

е взело решение да подкрепи Стратегията, внесена от предния състав на Министерството, и тя да бъде внесена в Народното събрание. Решението вече е взето, и тя е тук по няколко причини. Едната от тях е, че ние правим разлика между Стратегия и това, което следва след Стратегията – нейната операционализация, което са съответните планове и евентуално нова законодателна рамка с промени в Закона за висшето образование. Другата причина е, че Стратегията беше неделима част от изискванията за приемане на Оперативната стратегия за наука и образование за интелигентен растеж. Все още обаче не сме изпълнили това условие. Тъй като всъщност Вие зададохте шест въпроса – всеки един е с качеството и тежестта на въпроси, които се задават тук, аз не мога да се вместя в рамката, но ще Ви предложа писмено всичко това. Мога обаче да скицирам това, което биха били моите отговори, за да се вместя във времето. По първия Ви въпрос – за споделеното финансиране. Съгласно разпоредбата на чл. 95 от Закона за висшето образование студентите, докторантите и специализантите заплащат такси. Министерството на образованието и науката не предвижда промяна в момента на този модел. По силата на същата разпоредба таксите за обучение в държавните висши